Prelazimo na: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europske u vezi s regionalnim programom stambenog zbrinjavanja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 638; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje i prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Njihova ste izvješća primili na sjednici. Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti predstojnica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje gospođa Mirela Stanić-Popović. Izvolite. Zahvaljujem (SDP)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i razvojne banke Vijeća Europe u vezi sa regionalnim programom stambenog zbrinjavanja, hitni postupak, Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma je sadržana u članku 140. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske. Regionalni program stambenog zbrinjavanja o trajnim rješenjima za izbjeglice interno raseljene osobe, zajednička inicijativa Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije utemeljena na zajedničkoj

Cilj programa jeste osigurati trajno stambena rješenja za 27 tisuća obitelji u petogodišnjem razdoblju a sredstva potrebna za njegovu realizaciju iznose 584 milijuna eura. Programom upravlja Razvojna banka Vijeća Europe pri kojoj je osnovan Fond regionalnog programa kroz koji će se donatorska sredstva alocirati partnerskim državama za projekte u okviru nacionalnih programa. U okviru samog programa u Republici Hrvatskoj je predviđeno stambeno zbrinuti 3541 obitelj te su u tu svrhu planirana i potrebna sredstva u visini od 119,7 milijuna eura s planiranim udjelom Republike Hrvatske u cijelom programu u visini od 25%. sjednici održanoj 22. studenog 2013. godine odluku o pokretanju postupka za sklapanje okvirnog sporazuma, a isti je potpisan 3. prosinca 2013. godine u Parizu od strane guvernera banke gospodina Rolfa Wenzela te gospodina Jakše Puljiza, zamjenika ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svojstvu nacionalnog Sam okvirni sporazum sadrži u prilogu opis Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja, opće uvjete, pregled kriterija provjere provedbene strukture, predložak standardnog sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, zatim predložak standardnog sporazuma o dodjeli tehničke pomoći te te rješavanje sporova u svezi s dodjelom bespovratnih sredstava. Okvirnim sporazumom uređuje se pravni okvir za korištenje financijskih sredstava iz Fonda regionalnog programa stambenog zbrinjavanja te se također uređuje pravni okvir suradnje Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe. Nadalje, zakonom se utvrđuje način osiguranja financijskih sredstava potrebnih za izvršavanje sporazuma, odnosno provedbu zakona te se određuje središnje tijelo odgovorno za provedbu zakona. I na kraju, zakonom se utvrđuje i način objave podataka o stupanju na snagu okvirnog sporazuma te dan stupanja na snagu zakona. Provedba zakona zahtijeva osiguranje dodatnih financijskih sredstava u državnom proračunu. Samo izvršavanje će se provoditi u skladu s povlačenjem rata donatorskih sredstava, po odobravanju istih od strane skupštine donatora. Sredstva za sufinanciranje će se osigurati iz sredstava Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Prema općim uvjetima okvirnog sporazuma indikativno vremensko razdoblje njegove provedbe jeste do 30. lipnja 2018. godine. do danas Republika Hrvatska postala članica Europske unije te od zemlje primateljice pomoći postala pružateljicom razvojne pomoći, na raspolaganju su nam trenutno sredstva donacija u visini od 10,9 milijuna eura. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje predložio je četiri podprojekta za sufinanciranje te su zapravo njihovim odobrenjem apsorbirana sva trenutno raspoloživa sredstva po ovom okvirnom sporazumu. Hvala. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Naime, koliko znam u prijašnjoj raspravi je bilo riječi o tome da se moglo aplicirati do 1. svibnja u svezi izgradnje ovih stanova ili to ostaje činjenica i dalje da se do 1. svibnja ili prema ovom zakonskom prijedlogu se mogu podnositi aplikacije i nadalje, do 1. svibnja ove godine.

Za apliciranje za ovaj program za kategoriju bivših nositelja stanarskog prava izvan PPDS-a rok je bio otvoren i trajao je do 31. kolovoza 2013. godine. Ovaj program također obuhvaća i ostale korisnike sa PPDS-a. Za njih se primjenjuje Zakon o PPDS-u i rok zapravo ističe kroz koji dan, 31. ožujka ove godine. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Ali ćemo sada dati stanku jer su odbori u stanci do 15 sati, a onda će prvi na redu biti klub SDP-a i kolegica Melita Mulić.